Колеги, ще Ви изчета разпореждането на председателя на Народното събрание по повод на днешното заседание:

Точка единствена. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за здравето. Вносител – Министерският съвет, 5 май 2020 г. Приет на първо гласуване на 8 май 2020 г.“ Уважаеми колеги,

Проект на решение за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание, като предлагам да бъде точка първа в Програмата за заседанието. Моля, режим на гласуване.

ал. 5 от Закона за електронните съобщения Комисията за защита на личните данни е предоставила на Народното събрание Обобщена информация по чл. 261а от Закона за електронните съобщения (януари – декември 2019 г.). С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен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 и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 8 май 2020 г. в Народното събрание е постъпил разработен от Фискалния съвет Доклад на тема „Сравнителен анализ на макроикономическите прогнози на национални и международни институции“. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика и туризъм и е на разположение на народните представители

Ще бъде раздаден след малко в залата. Ще Ви запозная с няколко думи какво решихме на Председателския съвет. Решихме, че ще гласуваме нов Проект за решение за начина на гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за здравето, който ще гласуваме на второ четене – не по начина, по който приехме в процедурата, когато бяхме в извънредно положение, с цел да може по-плавно да върви работата, тъй като има много предложения – подкрепени и неподкрепени, и да има възможност народните представители по-обширно да се запознаят с тях, да обмислят начина на гласуване и да дадат своя вот. Всеки момент очакваме

„Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за здравето, № 002-01-16, внесен от Министерския съвет на 5 май 2020 г., приет на първо гласуване на 8 май 2020 г.“ „Закон за изменение на Закона за здравето“. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето“.

отразено в нов § 13. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мария Белова и група народни представители: „В § 1 относно чл. 61, ал. 6 да се измени така: „(6) Условията и редът за задължителна изолация на болни от заразни болести, на заразоносители, на контактните с тях лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, както и придвижването на контактни здрави лица, работещи в животновъдни ферми и преработвателни предприятия, до работното им място, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. Член 61 се изменя така: „Чл. 61. (1) На задължителна изолация и/или болнично лечение подлежат лица, болни от и заразоносители на холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром, COVID-19 и туберкулоза с бацилоотделяне. (2) На задължителна карантина подлежат контактни лица на лица, болни от заразна болест по ал. 1. С цел предотвратяване разпространението на заразни болести по ал. 1 на задължителна карантина може да подлежат и лица, които са влезли на територията на страната от други държави. (3) Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен здравен инспектор може със заповед да разпореди задължителна изолация на лица, болни от заразни болести извън посочените по ал. 1 и на заразоносители, както и задължителна карантина на контактните с тях лица. В заповедта се определя срокът на задължителната изолация и лечение по ал. 5, съответно на задължителната карантина по ал. 6 в съответствие с епидемичния риск от разпространението на заразната болест. (4) Задължителната изолация и болничното лечение на лице по ал. 1 и 3 се извършва с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекаря, насочил лицето за хоспитализация. (5) Задължителната изолация и лечението на лице по ал. 1 и 3 може да се извършва и в домашни условия с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекуващия лекар въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск. (6) Задължителната карантина на лице по ал. 2 и 3 се извършва с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него длъжностно лице. (7) Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор със заповед определя срока на задължителната изолация и лечението по ал. 5 на лицата по ал. 1 и задължителната карантина по ал. 6 на лицата по ал. 2 в съответствие с епидемичния риск от разпространението на заразната болест. болест. (8) Контактните лица по ал. 2 и 3 не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест по ал. 1 или 3. (9) Министърът на здравеопазването утвърждава образец на предписанията по ал. 4, 5 и 6. 5 и 6. (10) Предписанията по ал. 4, 5 и 6 подлежат на незабавно изпълнение. (11) Заповедите по ал. 3 и 7 и предписанията по ал. 4, 5 и 6 подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (12) Заповедите по ал. 3 и 7 са общи административни актове, които се издават по реда на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуват се на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и подлежат на предварително изпълнение.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Александрова. Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, господин Михайлов.

Колеги, моля всички да си поставите маските. Благодаря Ви, госпожо Председател. В началото на нашата дискусия, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители, искам да изкажа надеждата това, което се случи на последната ни среща тук – при първото четене, дискусията да бъде плодотворна, толерантна, да бъде такава, че да е от полза на българската нация, за което сме се събрали всички По отношение на предложените промени в чл. 61 искам да кажа две неща. Не зная в ал. 1 на каква база са подредени заболявания, някои от които са изчезнали от територията на Земята, други са характерни за съвсем други региони. Ако се отвори организация, се вижда, че за всеки континент има заболявания, които представляват значимост по отношение на своята епидемичност, има такива и за територията на континента Европа. Не на последно място, в ал. 1 е издигната на пиедестал, който не заслужава категорично, сегашната, коментирана от всички нас, инфекция COVID-19. Позволявам си да го повторя като специалист – това не е особено опасна инфекция, тя не притежава основните белези на особено опасна инфекция, които са свързани с начина на заболяване на пациентите, които са се докоснали до нея. За особено опасните инфекции това значи, че безусловно се разболяваш сериозно. И второто, че смъртността е значима – не искам да говоря за проценти. Тук смъртността и досега се вижда, че не е значима – огромния брой изследвания, особено в определени държави, и продължава да спада видимо. Тоест съвсем достатъчна е ал. 3, в която се визира, че министърът на здравеопазването може да предложи изолация на лица, които са с с инфекциозни заболявания, които са извън ал. 1, и не бива да правим нещо, което е в разрез с всички професионални отпрaвности при вземането на решение за противоепидемични мерки. На следващо място искам да обърна внимание в ал. 7: „Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен инспектор със заповед определя срока на задължителна изолация и/или лечението на лица…“ и така Искам да обърна внимание и на господин министъра, и на уважаемите народни представители, че на територията на Република България и на територията на целия свят не може да бъде провеждано задължително лечение на никого. Това е нарушение на неговите права с изключение само на личности, които не носят отговорност за своите действия – това е определен контингент от пациенти, и се извършва специално с решението на съда.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вярвам, че в днешния ден всички ще сме водени от убеждението, че това, което приемаме, ще бъде в полза на опазването на живота и здравето на българските граждани. Искам на първо място да поздравя с днешния празник медицинските сестри, защото днес е Международният ден на сестринството. Според Световната здравна организация 2020 г. е обявена за Международна година на сестрите и акушерките. Искам да пожелая на всички, които безстрашно се борят на първа линия с предизвикателството COVID-19, да следват мисията на своя живот, да даряват надежда и да спасяват човешки животи! Пожелавам им много здраве и лични успехи! (Ръкопляскания.) Всички ние оставаме в дълг на тяхното съсловие. По отношение на текстовете от Закона за здравето искам да подчертая, че съдържанието на ал. 1 на чл. 61 е такова от години. В него само през 2012 г. е добавен тежкият остър респираторен синдром, който отново е свързан със заболявания, които са предизвикани от коронавируси, но от други щамове. Не знам какви са критериите, които ползват някои от колегите за определяне на епидемичния потенциал на определени инфекции, но те във времето са се изменяли, затова защото предизвикателствата на изменчивостта на вирусите също поставят нови нови условия, по които ние трябва да се справяме с всяка нововъзникнала инфекция. Затова и ние, след като направихме справка, преценихме, че трябва изрично да запишем така вече обществено известното и популяризирано заболяване COVID-19, което се предизвиква от нов щам коронавируси, за да може да очертаем мерките, които гарантират справянето на България с това ново епидемично разпространение на вирус, който досега не е предизвиквал заболяване в човека. Смятам, че няма как да оспорваме съществуването му, предвид на това че не само България, но и целият свят се бори с епидемията и пандемията, в случая предизвикана от коронавирус, и мерките във всички страни, трябва да подчертаем, че са аналогични. Трябва да подчертаем и това, че благодарение на навременното вземане на мерки, на този консенсус, който постигнахме тогава с решението за въвеждане на извънредно положение, ние направихме възможно това, че в България процентите на заболеваемост и смъртност са едни от най-ниските в Европа и света. Ние може с отговорност да заявим, че по този начин запазихме живота и здравето на българските граждани. От гледна точка на текстовете, които са предложени за окончателна редакция, ще си позволя само две редакционни бележки, които фигурираха в моето първоначално предложение. Моля те да бъдат взети предвид. По отношение на ал. 5, където става въпрос за изолация и лечение в домашни условия, искам да помоля да се запише възможността това да бъде „изолация и/или лечение“, защото, изхождайки даже от собствения си опит, искам да подчертая, че не винаги се налага на тези, при които е доказано носителство на дадено инфекциозно заболяване, да се лекуват, ако нямат необходимост от това, за да не изглежда като принудително лечение. Нещо, което беше тълкувано по отношение на други параграфи. Затова моля тази редакционна бележка да се възстанови във връзка с направените от мен редакционни предложения. Другото, което смятам, че ще бъде особено полезно, за да бъдем достатъчно адекватни и своевременни в мерките, които предприемаме – в ал. 10 да се направи редакция, че предписанията по ал. 4, 5 и 6 подлежат на „предварително изпълнение“, а не „на незабавно“, за да може наистина обжалването, което е възможно, разбира се, съгласно Административнопроцесуалния кодекс, да не спира изпълнението,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Уважаема колега Дариткова, съгласен съм с Вас, че трябва да имаме консенсус. Консенсусът няма да пострада от това, ако COVID-19 отпадне от ал. 1, защото, ще Ви споделя, че човечеството се атакува от 200 типа вируси, някои от които въобще не фигурират тук. Даже някои от щамовете на вируса на грипа, понеже Вие си позволихте да говорите за мутации, изменчивост на вирусите, са с многократно по-висока смъртност, отколкото смъртността при вируса COVID-19. Тогава ние трябва в ал. 1 да включим и грипния вирус, и неговите варианти. Това бяха моите съображения да предложа ал. 1 да си остане без COVID-19, а в трета алинея съвсем добре е описано кога, при какви условия министърът, и главният санитарен инспектор, може да предложи съответните мерки.

Не можем да налагаме в закон задължително лечение на граждани, които не желаят да бъдат лекувани. Няма

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Нормално, като всеки човек и лаик в медицината, аз също имам някакво обяснение за това, което се случва в момента в световен мащаб. За мен отговорът е, че антропогенният натиск върху природата и глобализацията на икономиката до такава степен оказва натиск върху природата, че ние сме в навечерието, вероятно, на много нови и радикални вируси. В тази връзка, изхождайки от тази мисъл, смятам, че COVID-19 като наименование тук не е коректно да го запишем, тъй като, дори поради факта че това е част от групата, доколкото знам, на SARS вирусите, те са, първо, с много разновидности, второ, се говори за техни мутации. Въпросът ми е следният: ако го оставим така, всяка година – не дай боже, да се налага, ще дописваме ли нови разновидности на SARS вируси или на други вируси? Ето защо подкрепям това, което направи като реплика професор Михайлов, и Ви призовавам да мислим, и Вие да мислите, тоест всички заедно да мислим за въвеждането на стандарти как качествено да оценяваме пандемичността на отделните зарази, а не номинално да ги изброяваме, пак казвам, не дай си боже, всяка година. Така че според мен това е още един довод поне да работим с родовото наименование, ако сме разпознали нещо като високо епидемиологично. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз също искам да подкрепя отпадането – изрично упоменаване на COVID-19, и ще Ви кажа защо. Още един аргумент. Всяка седмица регионалните здравни инспекции изпращат информация до Министерството на здравеопазването за редица остри заразни заболявания дали са се появили в тяхната област. Няма да цитирам ентеровирусни инфекции, хепатит А и така нататък, те се знаят, ще ги видите на сайта на всяка една РЗИ. Там обаче изрично е упоменато „остри респираторни заболявания“. Ето защо след като тук е упоменато – нищо че това е синдром от много заболявания, това да остане, а изричното упоменаване на COVID-19 да отпадне. (Реплики.) Второ, по предложението на доктор Дариткова. Да, съгласна съм за ал. 5 и ал. 7, че трябва да добавим „и/или лечение“, но в такъв случай това трябва да стане и в ал. 3, където пише: „задължителна карантина на контактните с тях лица“. В заповедта се определя срокът на задължителната изолация и лечение. Ето защо предлагам след думата „изолация и“ да се добави „наклонена черта или“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

COVID-19 е особено опасна инфекция според старите критерии, по които вероятно сме се учили ние някога на инфекциозни болести? Може и да се окаже, че не е. Според това, което се случва в момента, в целия свят имаме над 4 милиона и 100 хиляди болни пациенти и над 200 хиляди починали, и е блокирано във вид на различни мерки, които са предприети за социална изолация, да се предпази населението в почти всички страни по света. Смятам, че трябва да подходим отговорно и да приемем този вид на редакция на чл. 61, защото това дава възможност да се продължат мерките извън извънредното положение, които гарантират запазването на живота и здравето на българските граждани. Всичко останало всъщност е въпрос и на лична отговорност. Това преди всичко трябва да бъде апел и ние да демонстрираме тук от Народното събрание, че без да пазим себе си и другите, няма как да се справим с това предизвикателство. По отношение на направените бележки съм съгласна с това, че в ал. 7 трябва да се напише „изолацията и/или лечението“, аз и там така го бях предложила, за да не се допуска презумпцията за задължително лечение. Ние обаче държим на задължителната изолация, защото това наистина гарантира спирането на разпространението на инфекцията. По отношение на ал. 3 там въобще не виждам къде може да се напише „и/или“, тъй като тази алинея касае съвсем други заболявания, тъй като тук става въпрос основно мерки, които се предприемат във връзка с възникващи взривове на инфекции, като например грипна епидемия или епидемия от хепатит А, или други видове епидемии, както морбили имахме в рамките на определени огнища, тоест ние да не ги обвързваме задължително. После сме развили тезата в следващия нов член, който сме създали – 63, с възможността това да не се взема с решение на Министерския съвет, както сме предложили. Да се даде възможност за по-голяма оперативност на Министерството на здравеопазването – например по време на сезонния грип да разписва мерки, които дават възможност отново да се ограничат последствията от епидемията. Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Господин Атанасов, заповядайте за изказване.

лекарите в нашия парламент – те са над 30, близо 30 човека, и той е следният: в световната здравна история има ли заболяване, има ли вирус, който досега да е обхванал абсолютно целия свят, всички континенти, абсолютно всички континенти? Има ли такъв вирус? Обикновено има много по-смъртоносни заболявания от коронавируса и сега няма смисъл на лекарите да го обяснявам – чумната епидемия 1349 г. избива половината население на Европа, това е доказано, еболата в Африка, едрата шарка в Латинска Америка, 25 милиона индианци умрели, когато испанците пренасят едрата шарка и откриват новия континент. Но това са били заболявания изключително много по-опасни от коронавируса, но те са били на определени региони. Досега на мен поне не ми е известно световно заболяване, световен вирус, който да обхване абсолютно целия свят.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа и дами министри, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Атанасов, когото наистина уважавам много, аз се радвам, че дискусията до момента върви конструктивно, но рискуваме да я изпуснем сега, впускайки се в това всеки от трибуната да представи своите представи по медицинска култура. Разбира се, че има вируси, които са заразили целия свят, единият от тях е вирусът на вариолата. Да Ви споделя, че той, понеже може би не го знаете, това е една от причините България да бъде много лесно победена в една страшна война и 500 години да бъде под чуждо владичество – територията на България е била почти опустошена, но този вирус, господин Атанасов, идва от Китай, ако не знаете, той е пренесен след това и в Америка с първите кораби, които отиват в Америка, и поразява индианското население и почти го унищожава на територията на Америка. Така че, дайте съвсем коректно, за мен много беше приятна изненадата на дискусията, която до момента върви, да не влизаме в общомедицинските си представи за това кой е вирусът, който е опасен, какво е в историята, има специалисти, има 30 лекари – Вие казахте, добре. Уважавам това, че искате да помогнете, но не помагате в случая с това изказване. И нека да се върнем на конкретните дискусии, да не влизаме в такива общи формулировки,

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа министри, Уважаеми Професоре, с огромното ми уважение към Вас, трябва да Ви кажа, въпреки че сте медицинско лице, което казахте за вариолата е така, но тя никога не обхваща целия свят – никога, тя е на гнезда, тя е на гнезда. Чумната епидемия също е на гнезда. Ако знаете, а Вие сте лекар, трябва да знаете – 1349 г. започва от Кафа, в така така наречения Кафа, Генуезка Кафа, в Кримския полуостров, пренася се в Константинопол, от Константинопол – във Венеция, Генуа, Марсилия и оттам по цяла Европа, но сега за три месеца няма такъв вирус, който да е обхванал целия свят! Това просто исках да го уточня. За вариолата сте прав, но тя обхваща част от света и тя е на гнезда, и най-голямото, да, и това, което казахте, сте абсолютно прав – избива индианците на цял континент. Тук сте прав! Но няма, повтарям, въпреки че сте професор, няма вирус, който за три месеца да обхване целия свят. Той затова е толкова коварен, защото е изключително прилепчив. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Атанасов. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля, поканете народните представители в залата. Първо ще гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Мария Белова. Гласували

продължаваме с редакционните поправки. Моля всички да следят, за да не пропуснем нещо, защото имаше доста предложения.

Сега подлагам второто предложение на господин Михайлов – в ал. 7

Ще подложа и Вашето предложение, госпожо Дариткова. Това е в трите алинеи, които предложи госпожа Найденова – в трите алинеи, да има „или“.

Заповядайте, госпожо Александрова. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 3.

така: „(1) При обявена пандемия и реална опасност от разпространение на заразната болест на територията на страната или на територията на отделна област или община, министърът на здравеопазването, по предложение на главния санитарен инспектор, обявява със заповед извънредна епидемична обстановка за срок до 30 дни.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Със заповедта по ал. 1, министърът на здравеопазването определя противоепидемичните мерки на територията на цялата страна по предложение на държавния санитарен инспектор или на територията на отделна област или община,

6. Създава се ал. 9: „(9) При необходимост, защитата на здравето и живота на гражданите от разпространението на заразната болест да продължи след изтичане на срока на извънредната епидемична обстановка Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването предлага на Народното събрание да обяви извънредно положение. Алинеи 2 – 8 се прилагат и при обявено извънредно положение.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В § 2 се правят следните изменения: 1. В т. 1 новото съдържание на ал. 1 се изменя така: „(1) Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването обявява с решение извънредна епидемична обстановка.“ 2. Точки 4 и 5 – отпадат.“ Комисията не подкрепя предложението. Но тук бих искала да кажа само, че в т. 1 го подкрепя, както и в Комисията по правни въпроси обсъдихме. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Член 63 се изменя така: „Чл. 63. (1) При непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1, с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите, се обявява извънредна епидемична обстановка. (2) Извънредна епидемична обстановка по ал. 1 се обявява за определен период от време с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск. риск. (3) Непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите по ал. 1 е налице, когато при извършване на оценката по ал. 2 се констатира, че заразната болест по чл. 61, ал. 1: 1. е причинена от патоген с висок епидемичен потенциал

може да затрудни или да забави мерките за контрол на общественото здраве, включително поради липса на лечение и/или ваксина и/или наличие на многобройни огнища и други, или 4. е с ниско имунизационно покритие на населението, или 5. е необичайна за региона, сезона или населението, или 6. протича по-тежко от очакваното, има по-висока заболеваемост и/или смъртност или е с необичайни симптоми, или 7. поставя в риск уязвими или рискови групи от населението (деца, възрастни хора, бежанци, лица с имунен дефицит и/или с хронични заболявания и други), или 8. има регистрирани случаи сред медицински специалисти. (4) При обявена извънредна епидемична обстановка по ал. 1 министърът на здравеопазването въвежда със заповед временни противоепидемични мерки по предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на страната или за отделна област. област. (5) Мерките по ал. 4 може да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на както и членовете на техните семейства. (6) Мерките по ал. 4 може да включват и временно ограничаване придвижването на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни предоставяни на гражданите. (7) Временни противоепидемични мерки по ал. 4 може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция, съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място. място. (8) Лечебните и здравните заведения, независимо от собствеността им, са длъжни да изпълняват въведените мерки по ал. 4 и 7. (9) Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 4 и 7, като средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети. (10) Заповедите по ал. 4 и 7 подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (11) Заповедите по ал. 4 и 7 са общи административни актове, които се издават по реда на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуват се на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, съответно на интернет страницата на регионалната здравна инспекция и подлежат на предварително изпълнение.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова. Изказвания? Господин Михайлов, заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми господа народни представители! В началото на моето изказване искам да бъда разбран правилно, нашата парламентарна група е удовлетворена, че именно поради нашето предложение извънредните противоепидемични мерки да не бъдат решавани еднолично от министъра на здравеопазването по предложение на който и да било, а да бъдат отговорност на Министерския съвет, се направиха част от тези промени в съответния параграф и те бяха отразени съвсем коректно от току-що прочелия ги председател на Правната комисия. Вчера обаче ние имахме една много сериозна дискусия в Правната комисия, която не беше за Правна комисия, тъй като тя е строго експертна. Искам да Ви споделя, че това, което се предлага в ал. 3 за възможност за създаване на критерии и са описани осем точки, като на всичкото отгоре се написва, че могат да се вземат противоепидемични мерки, ако са налице само някои от тези критерии, всъщност да не говорим, че вътре има откровени непрофесионални неща, да не кажа друго определение – като примерно необичайни или непознати, което по никакъв начин не може да бъде класифицирано в едно решение, което на практика ще бъде експертно, за да се обявят подобен тип мерки. Но искам да споделя и на господин министъра, и на уважаемите колеги от залата, че подобни осем точки могат да бъдат отнесени към всички инфекциозни заболявания на територията на страната, които се разпространяват. Те са описани съвсем съвестно – и това споделих вчера с господин Ананиев – в Наредба № 21, което означава, че на практика, когато и както си реши здравният министър, той може да обяви противоепидемични мерки в една или друга област на страната на базата на тези абсолютно неясни критерия. Никакви цифри не стоят зад тях – това, което вчера се опита някой да каже, нищо не стои зад тях, стоят едни общи симптоми на всички инфекциозни заболявания. Те могат да бъдат с променена смъртност в даден момент, при определени контингенти да имат своето значение, но по никой начин такива критерии. Това не беше изискано от нас. Тук си позволявам да се обърна към господин Кирилов втори път, вчера му споделих съвсем добронамерено, че не беше нашата политическа сила, която искаше такива критерии, а пък такива мъгляви критерии, които, бога ми, могат за всяко инфекциозно заболяване да важат, никога не е искало БСП. Никога не е искало! Дайте да не влизаме в този този лабиринт на Минотавъра, да пускаме тези критерии, независимо кой ще бъде някога министър на здравеопазването, той ще може да предлага на Министерския съвет с подобен тип мъгляви критерии да бъде въвеждана противоепидемична. А аз споделих още вчера няколко пъти: „противоепидемични мерки“ е многопластов проблем, уважаеми колеги народни представители. Той изследва след себе си икономически мерки, социални мерки, транспортни мерки, ограничения от един или друг тип в части от регионите на страната или в цялата страна, така че не може да се предлагат. Това за мен е категорично професионално неправилно и аз по никой начин, освен с това, което споделям в момента пред Вас, уважаеми народни представители, и пред уважаемите господа министри, не мога да се противопоставя на това, но Ви моля като професионалист, като човек онколог и онкохематолог, и трансплантолог се занимава 35 години с инфекции, които в по-голямата част са много сериозни и опасни за нашите болни, да не си позволявате в Закона да вкарвате такива неща, защото това е абсолютно неправилно и може да доведе до последици, които никой от нас не може да предвиди. Не бива. Това са експертни оценки. Вчера говорихме и за това как се обявява епидемична обстановка, как се затварят училищата в България. Тези критерии се променят, уважаеми господа, всяка година. Това са много сложни проблеми, които се решават от определени експерти, които предлагат на страната и на нейния Министерски съвет най-елементарната мярка – затварянето на училищата, както е през грипна епидемия. Така че нека не си позволяваме тук да правим един хоровод от псевдомерки, който ще дава възможност за

която може по всякакъв начин да протече при един пациент, може да има взривове, може да има разпространение много бързо в нея. Не бива да си позволяваме такива предложения, които са дълбоко непрофесионални и могат да доведат до сериозни последствия. Благодаря Ви, господин

Продължаваме с изказванията. Госпожо Джафер, заповядайте – имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми министри, уважаеми дами и господа народни представители! Ще трябва да се присъединим към притесненията на професор Михайлов и колегите отляво по отношение на текстовете, които са записани в този член. Моля, управляващите и вносителите на текста, специално доктор Дариткова да поясни, какво наложи да бъдат формулирани тези критерии и на какво се позовава, когато определя тези критерии, които трябва да докажат наличие на непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите по ал. 1? Притеснително е, когато са формулирани следните критерии: „заболявания, които протичат по-тежко от очакваното, имат по-висока заболеваемост или смъртност, или с необичайни симптоми“. Какво значи необичайни симптоми, колеги? „Поставят в риск уязвими или рискови групи от населението, деца, възрастни хора, бежанци, лица с имунен дефицит и/или с хронични заболявания и други.“ Осмо: „имате регистрирани случаи сред медицински специалисти“. Означава ли, че винаги, когато има регистрирани случаи сред медицински специалисти, има възможност да се обявява, че има непосредствена заплаха и въобще трябва да се премине към извънредна санитарна ситуация? Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, не е ли време, когато се предлагат такива текстове на вниманието на народното представителство, да се позовете и да вземате мнението на експертите? Господин Министър, от миналата година вече няма национални консултанти по специалности, но създадохте експертни съвети. Припомням: има Експертен съвет по вирусология, има Експертен съвет по епидемиология, има Експертен съвет по инфекциозни болести, както и по Клинична имунология. Във всеки от тези експертни съвети членуват, предполага се, най-добрите специалисти – между четири и шест на брой. Ето Ви 20 души – един мозъчен тръст, който може да формулира ясни критерии, който може да дава експертни становища и да предлага текстове, които са издържани. Моля за пояснение: откъде идват тези критерии, защото наистина предизвикват притеснения извън притесненията, че има и противоконституционен момент в този член специално? Благодаря Ви.

Продължаваме с изказванията. Госпожо Джафер, Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа министри, колеги! Предложението да се направи дефиниция, по която може да се вземе решение за определяне на извънредна епидемична обстановка, беше заявено още след като чухме критиките в предходното разглеждане на Закона на първо четене, че липсват критерии.

и те в случая се отнасят само до заболяванията, които са по ал. 1, тоест не може всяко заболяване, ако не е изрично вписано в ал. 1, ние вече там ги изброихме кои са особено опасните инфекции, да бъде разглеждано в хипотезата, че може да се обяви извънредна епидемична обстановка. Аз също съм направила предложение и мисля, че преди колегите от БСП, за това Министерският съвет, а не министърът на здравеопазването да взема решение за определяне на извънредна епидемична обстановка. Наистина може да се разсъждава, но аз не виждам друго предложение. В репликите, които си разменихме с колегата, дали Народното събрание не е отговорно за такава ситуация, но смятам, че не бива да се прави пълна аналогия с извънредното положение. Освен това, доколкото се консултирах с юристи, решенията на Министерския съвет подлежат на съдебен контрол, тоест не може да се обяви една такава ситуация и тя да няма някакви последствия и да не може да бъде по някакъв начин атакувана. Разбира се, логично е министърът на здравеопазването да използва целия научен потенциал, който се намира в системата на здравеопазването, защото това предложение трябва да има ясна мотивация и да бъде съотнесено към всеки един от тези критерии, които няма как като единични да бъдат разглеждани. От гледна точка пък на необичайните симптоми, когато се появи инфекция, която предизвиква необичайна пневмония, както в случая е с COVID-19, това, разбира се, от медицинските специалисти се възприема като необичаен симптом и могат да се намерят принципи и критерии, които наистина да позволят специалистите да мотивират решението, а всичко това да бъде взето с цялата отговорност за това, което го правим, а именно опазването на живота и здравето на българските граждани. Затова аз моля да подкрепите този текст, защото никой от колегите не е предложил по-добра дефиниция и в случая не виждам и предложения за оптимизиране на текстовете. Колеги, нека да имаме все пак някаква отправна точка, която е съобразена с международните документи, които е ратифицирала България.

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Аз се надявам оттук нататък да не вървим в сценария „Кой е по-, като в едно старо детско предаване, кой е предложил първи Министерският съвет да взема решение. Има стенограма. Тя показва какво се е случило на миналото заседание. Не Не може да се правят паралели с принципни документи на СЗО, пък били те и от 2005 г. или от 1995 г., които касаят ситуации в целия свят. в целия свят. Аз няколко пъти Ви споделих в предишното си изказване, че има различни заболявания за различните континенти, които се определят от СЗО за

Тя е с твърде общи формулировки. Да оставим това, че вътре са написани само някои от нещата и тя много добре Ви каза, че като има заразени медицински специалисти, това значи ли, че ще можем, понеже има някои от тези осем точки, да обявим противоепидемична обстановка, независимо към коя алинея се отнася тази т. 3. Моето конкретно предложение, конкретно тук в случая, е ал. 3 напълно да отпадне. Това беше причината, господин Председател, да се обърна към Вас. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, аз наистина разчитам на това безпристрастно да разгледате направеното предложение. Аз нямам претенции за правно съвършенство, но в същото време никой от Вас по никакъв начин не предлага редакции. Това може да бъде коригирано във времето. Наистина сме се възползвали от документ, който ни е представен от Министерството на здравеопазването, респективно от Главния здравен инспектор, за да може да се позовем на официален документ на Световната здравна организация и да повторим тези критерии. Важното при прочита е, първо, че те се отнасят към конкретните болести, които са описани в ал. 1 и на чл. 61, и това, което искаме да предотвратим, за да установим има ли налице наистина извънредна епидемична ситуация, е да предпазим и намалим риска, като минимализираме непосредствената опасност за живота и здравето на гражданите. Това е смисълът на тези критерии. Още веднъж повтарям, че те ще бъдат мотивирани от министъра на здравеопазването, като използва целия експертен потенциал на всички специалисти и решението ще бъде взето от Министерския съвет на базата на това предложение. Това, разбира се, подлежи на контрол. Благодаря, госпожо Дариткова. Продължаваме с изказванията. Господин Зарков. КРУМ

Една от задачите, която не успяваме да изпълним тук, е да обясним ясно на българските граждани какво се случва, какво ги очаква и за какво в крайна сметка спорим по този текст. Естествено, той е много сложен. Докторите подробно влизат в най-различни детайли, но има три въпроса, които трябва да се решат и те са за Правната комисия, там им беше мястото. И те бяха следните: кой обявява извънредна епидемична обстановка, кога се обявява такава обстановка и какво следва от това? За „кой обявява извънредна епидемична обстановка“ Вие приехте нашето предложение, направили сте същото, това да е Министерският съвет, а не министърът на здравеопазването, единият от въпросите, които бяха най-остро обсъждани по време на първо четене на Закона и това е правилна крачка. Правителството трябва да поема отговорност за подобно действие. По отношение на това кога се взема такова решение, представителите и на БСП, и на ДПС обясниха, че дефиницията съвсем не е ясна за това кога може Министерският съвет да вземе такова решение. И, да – той ще подлежи на съдебен контрол. И, да – може да бъде отменено. Но това, което е най-важното, и защо се получават въобще споровете, и защо се спираме толкова детайлно на този на този въпрос, е: какво следва от това, че е обявена такава епидемична обстановка? И това, което следва според Вашия текст, и което е противоконституционно, е, че със заповед министърът на здравеопазването ще може да ограничава определени права на българските граждани. Защо казвам, че е противоконституционно и защо ние се опитахме да избегнем тази противоконституционност? Втората част на нашето предложение, което Вие не подкрепихте, е точки 4 и 5 от първоначалното предложение, в които изрично се споменава, че могат да бъдат ограничавани, временно ограничавани придвижванията на територията на страната чужди граждани, както и затваряне на обекти, пътувания между населени места, могат да бъдат ограничавани само при обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 на българската Конституция. В това извънредно положение, съгласно нашия основен закон, тези неща могат да бъдат ограничавани със закон – Закон за извънредното положение. Няма как, колкото и да Ви се иска, хем да отмените извънредното положение, хем да го оставите в действие. Това, което можеше да се направи и трябва да се направи, е да се въведе този гъвкав механизъм, но той може да стигне само до едно място това място е там, където се засягат и ограничават основни конституционни права на българските граждани. Така например можете да взимате различни заповеди, които в в една или друга степен да регулират процеса, но стигне ли се до онова ниво, където трябва да се затварят цели градове, където трябва да се забраняват пътувания, където трябва да се затварят цели обекти, само Народното събрание е органът, който може да го направи, според нашата Конституция. Затова и ние Ви предложихме да стане Министерският съвет отговорният орган, той да подлежи на съдебния контрол, от една страна, на парламентарния – от друга страна, да останат текстовете, които написахме заедно само преди 20-ина дни, защото те са в сила отпреди два месеца, те са в сила във връзка с това извънредно положение, преди това ги е нямало в Закона за здравето и това беше един разумен подход, който едновременно да гарантира достатъчна гъвкавост на правителството да взема налагащите се мерки, но и да гарантира конституционното място на българския парламент, а оттам и правата на всички граждани. Обратното води до изменящи се, противоречащи си заповеди – с маски, без маски, 14 дни карантина за българите, които се връщат от Гърция, но не за тези чужденци, които идват, и всякакви публични полемики, които в крайна сметка вредят на ефективността на мерките. Вслушахте се в първата част на нашето предложение. Не е късно да се вслушате и във второто. Няма защо да заблуждаваме българските граждани. Уважаеми български граждани, страната или е в извънредно положение, или не е. Междинни механизми могат да бъдат намерени, но без да се заблуждаваме един друг. Това, което ни се предлага в момента, до голяма степен е заблуда и затова няма да проработи. И затова не го подкрепяме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков. Реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Аз вземам думата, защото този дебат смятам, че има съществена стойност за правните решения и правния дебат, който се водеше досега и който очевидно ще продължи да се води. По тази причина, с оглед позицията на колегата Зарков, бих искал да поставя няколко въпроса и да изразя становище във връзка с тях. Първо ние много внимавахме по отношение съобразяване на режима, който е установен в Закона за здравето. Смятам, че всички колеги отляво и тези, които са медици, и тези, които са юристи, вече са съобразили, че този закон в този му вид е бил приет 2004 г. и основните изменения в този закон са били осъществени от 2004 г. до 2008 – 2009 г. Това можете да го видите още в заглавието на Закона за здравето. Нашата амбиция беше да съобразим изцяло досегашния ред. По тази причина в законодателната конструкция, която предложихме на Вашето внимание, изведохме на преден план Закона за здравето. Ще върна дебата и малко по-назад.

Тяхната теза беше Законът за защита от бедствия. Около три дни интензивно обсъждахме Закона за здравето или Закона за защита от бедствия. Претегляхме плюсовете и минусите от това дали и как трябва да реферираме, да потърсим аналогия със Закона за бедствията, конкретният случай на тази епидемия как се квалифицира спрямо Закона за здравето и респективно спрямо Закона за бедствията. Приехме Вашата основна теза да търсим аналогия в Закона за защита от бедствията по отношение на ранга на органа, който взима това решение. Приехме, че досега е можело 20 – 30 години тази компетентност да бъде вменена отраслово – тя да бъде специална и да бъде вменена на министъра на здравеопазването. Но в дебата на първо четене Вие казахте: „Не, това не е достатъчно! Вие избирате жертвения агнец – министъра на здравеопазването, и не поемате никаква отговорност“. По тази причина, и както правилно отбеляза председателят на Правната комисия при представянето на Доклада, Вашето предложение по т. 1 беше прието. Тоест в окончателния вариант, който е на Вашето внимание, органът е Министерският съвет. Какво Ви дава това и какво Ви отнема това? Откъм правна сигурност и стабилност бих казал, че нищо особено не се случва. Защо не се случва? Да, повишаваме ранга на органа – от орган със специална компетентност вече е орган с обща централна компетентност. Обжалването е същото. Заповедите на министъра на здравеопазването се обжалват пред Върховния административен съд, решенията на Министерския съвет също се обжалват пред Върховния административен съд. Ние разчетохме Вашето искане като искане за ясно поемане на политическата отговорност. Тоест приехме, че Вие казвате: искаме колективният орган Министерски съвет да поеме и политическата отговорност за обявяване на извънредно санитарно положение. И по тази причина в сегашните текстове четем като окончателен вариант този вариант. Впрочем и като парламентарен контрол е същото. Така, както може да поканите индивидуално министъра на здравеопазването за парламентарни въпроси и питания, така и министрите, като членове на Министерския съвет, отговаряме на Вас по линията на индивидуалния контрол. Противоконституционно ли е това? Не, категорично не! Защото и сега 20 години не беше противозаконно тази компетентност да бъде на министъра на здравеопазването. В този смисъл, повишавайки и разширявайки отговорността на изпълнителната, на централната власт, аз не мисля, че по какъвто и да е начин се нарушава конституционносъобразността на това решение. Но дали ще спре да се говори това? Не, няма да спре да се говори. Аз следя внимателно всички Ваши сателитни говорители. Тази теза ще бъде развивана. И Ви съветвам, ако настоявате, ако искате само Вашата парламентарна група, ако искате заедно, да проверим конституционносъобразността на това решение. Но пак казвам, смятам, че тук правдата и законодателната, и конституционната грижа е много по-висока и не би следвало да имаме съмнения в този смисъл. Ако бих искал да бъда провокатор,

подкрепят основното решение на вносител – нашето решение на Министерския съвет. Да, защото то след този дебат се оказва може би най полезното и най-безопасното. Като ще правим тези проверки, нека да проверим Закона за здравето и досегашния му режим пред Конституционния съд. Нека всички да обясним на хората защо се бавим с мерките. Нека всички да обясним! Единствената съществена разлика, която се появява в компетентността на Министерския съвет, е тази – на практика бавим решението. Защо бавим решението? Защото сме дали допълнителна работа на националния здравен инспектор – да пише доклади, да пише анализи. Дали сме допълнителна работа на министъра – той да се подготви и да сезира Министерския съвет. Уважаеми господин Янков, ще отворя скоба специално за Вас, защото Вие сте компетентен участник на Вътрешна комисия и ще кажа следното: аз имам опит като областен управител на София три години и девет месеца. През тези три години и девет месеца съм направил n на брой съвети и комисии, включително и Съвет по епизоотиите. Обявявал съм грипни ваканции, всякакви ваканции на територията на областта. Знам каква е реакцията на отделните органи и Ви казвам и в Закона, който действаше по времето на Тройната коалиция, когато имахме Министерство на извънредните ситуации, системата за спешна помощ беше базирана и установена по този начин – действия от долу нагоре. От горе е само координация. И в конкретния случай с тези дебати ние възлагаме една огромна дейност, бих казал, на върха на пирамидата. Някой говореше и за организационната дейност – възлагаме включително и организационни мерки и мероприятия. Защо? нека да си използваме по-долните нива на административно отношение и реакция. Но, пак казвам, с оглед искането да се поеме и политическа отговорност, и отговорността на изпълнителната власт сме предложили и сме приели този вариант, който, подчертавам, беше подготвен изцяло от колегите народни представители, които са медици. Юристите го видяхме в най-последния момент в неделя около 16,00 ч. И аз подкрепям тяхната работа! Господин Председател, господин Янков от опозицията ме призовава да прекратя. По тази причина… (Оживление и смях.) Очевидно се изморява! От опита да подиря консенсус в конкретния случай, но казвам: моля Ви, при това положение нека да върнем дебата назад. Дайте да се върнем на текста на вносител. Това е по-оперативно, това е по работещо и общо взето на Вас би следвало да Ви е все едно чия глава ще дирите и ще искате да отрежете от тази трибуна. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър. Господин Янков, имате думата.

В република с парламентарно управление, каквато е България, обявяване на извънредна епидемична обстановка е както обявяването на извънредно положение и може да реши само Народното събрание. Конституцията постановява, че ограничаване на основните права може да стане само при извънредно положение и със закон за определен период от време. Обръщам Ви внимание, господин Министър, че ограничаването на права на българските граждани не е имало преди 13 март – денят, в който се обяви извънредно положение. Въвеждането на извънредно положение изрично е регламентирано във върховния закон и то е, че е с акт на Народното събрание. Допреди няколко дни функциониращият щаб изпълняваше своята функция с правомощия, предоставени му от Бойко Борисов. Макар и в състава му да влизаха светила в нашата медицина, легитимността на тази структура остава спорна заради наличието на законова уредба, която изисква конкретен модел за управление при пандемична криза,

Тази кризисна обстановка Ви даде основание и за други опити за погазване на законови уредби и конституционни права, като начина на контрол и проследяване на граждани. Сега, с промените в този закон, се опитвате напълно да игнорирате демократичната обществена регулация, гарантирана от Конституцията на Република България. Това, че Вашата воля може да бъде налагана със силата на парламентарното Ви мнозинство, не Ви дава основание да се възползвате, като прокарвате решения срещу интереса на тези, които са Ви предоставили своето доверие. Българските избиратели имат един върховен гарант за правата си и това е нашата Конституция. Призовавам Ви да я спазвате стриктно!

Не виждам други заявени изказвания, колеги. Прекратяваме разискванията и преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Гласували

здравеопазването може да въвежда със заповед противоепидемични мерки по предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на страната или за отделна област за определен период от време. (2) Противоепидемични мерки по ал. 1 може да се въвеждат и със заповед на директора на съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място за определен период от време. (3) При епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 3 не се въвеждат противоепидемични мерки за забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави и временно ограничаване придвижването на територията на страната. (4) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (5) Заповедите по ал. 1 и 2 са общи административни актове, които се издават по реда на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуват се на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, съответно на интернет страницата на регионалната здравна инспекция

помоля някой от Правната комисия да каже дали няма дублиране на това, което Комисията предлага в новия § 3 – чл. 63а, ал. 1, който твърде много си прилича с вече приетия чл. 61, ал. 3. Още нещо – мисля, че има техническа грешка. Пак моля внимателно да се погледне. В така предложения от Комисията текст на създадения нов чл. 63а, ал. 1 пише: „При епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 3…“ Да, но ал. 3 се занимава със задължителната изолация на лицата. Тук не е ли алинея 1? Същото касае и ал. 3 от новосъздадения нов чл. 63а, където пак се формулира

изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови два параграфа 3 и 4

от или при епидемично разпространение на заразни болести държавните и общинските органи, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол.“

Предложение на народния представител Хамид Хамид – създава нов § ..: „В чл. 82 се създава нова ал. 9 със следното съдържание: „(9) Всички вземания, възникнали във връзка със здравноосигурителни правоотношения, включително и обезщетения, неустойки и периодични плащания, се погасяват с изтичането на петгодишна давност.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми български граждани! Утре изтича обявеното от Народното събрание извънредно положение и от следващия ден започват да текат спрените давностни, преклузивни и всякакви процесуални срокове. В тази връзка започват да текат и едни други данъчни срокове, за които се отнася това предложение. Конкретен повод за предложението е сигнал от министъра на здравеопазването до Инспектората към Висшия съдебен съвет. В този сигнал

на вземанията, произтичащи от договори със Здравната каса, както и всички правоотношения, свързани с разходване на този публичен ресурс. След проверка на главния съдебен инспектор

какво се състои разликата? Няколко групи са правоотношенията, произтичащи от събирането и разходването на публичния ресурс в здравеопазването. Първата група са вземанията на Здравната каса на вноските, които работодателите и физическите лица правят.

Проблем има при следните категории: вземания на Касата от болнични заведения; вземания на болнични заведения от Касата и най-големият проблем с най-големите суми е вземания на Касата, произтичащи от умишлено причинени вреди на пияни и дрогирани лица, причинили или катастрофи, или извършили престъпление по хулигански подбуди. Миналата година ние задължихме Здравната каса да събира задължително тези средства, след като се установи, че пиян или дрогиран шофьор е извършил деяние

Тези пари в момента Касата, въпреки че е длъжна, не ги събира. Касата научава за това след години, след като вече е изтекла кратката давност по Затова предлагам изричен текст, с който режимът на вземанията, произтичащи от здравноосигурителни отношения, от плащания между Касата, болничните заведения, както и вземанията на Касата от такива лица,

Това е констатацията и становището и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, който сигнализира за това председателите на върховните съдилища в България. По-нататък в Преходните разпоредби предлагам и норма с обратно действие, защото този проблем е е преди 2019 г., защото от 1 януари 2019 г. в чл. 45а в Закона за здравното осигуряване въведохме изрична норма, с която обявихме типовите договори между Касата и болничните заведения за административни такива и в момента вече режимът е един и същ. Касае се за огромни финансови средства, непотърсени от Касата, за които тече според някои съдилища по-кратък давностен срок. Друг е въпросът, разбира се, дали Здравната каса има ресурса да ходи по всяко едно подобно дело, където има катастрофа и дали не е време да помислим за текст, с който да задължим

Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Хамид Хамид. Гласували

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създадат нови § 6 – 10: – 10: „§ 6. В чл. 209а, ал. 1 се изменя така: „(1) Който наруши или не изпълни въведени от министъра на здравеопазването или от директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 4 или 7 и чл. 63а, ал. 1 или освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв.“ § 7. Член 215 се изменя така: „Чл. 215. (1) Лице, болно от заразна болест по чл. 61, ал. 1 или 3, както и заразоносител, което откаже което откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение по чл. 61, ал. 4 или 5, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. (2) Лицата по ал. 1, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителната изолация, се довеждат принудително със съдействието

което откаже или не изпълнява задължителната карантина по чл. 61, ал. 6, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. (2) Лицата по ал. 1, които не изпълняват задължителната карантина, се довеждат принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи

при бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите. 46. „Изолация“ е действие по отделяне на лица, болни от заразна болест по чл. 61, ал. 1 или 3, и на заразоносители с цел предотвратяване разпространението на съответните заразни болести. 47. „Карантина“ е действие по отделяне на контактни лица на лица, болни от заразна болест

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Става въпрос за санкциите – един въпрос, който прекалено често обсъждаме тук. Санкциите всъщност остават такива, каквито бяха въведени съвсем наскоро, а именно – 1000 лв. санкция, за който наруши или не изпълни въведените от министъра на здравеопазването или директор на РЗИ мерки, и 5000 лв., което лице, вече диагностицирано от заразна болест, не спазва мерките. Само за сведение ще Ви кажа, че точно преди месец и половина водихме този дебат и стигнахме до тези текстове. Сега законодателят не знам защо се опитва да затвърди тази своя роля, може би, за да чуят още веднъж хората, но се въвежда и още една санкция и това е за контактно лице на лице, болно от заразна болест, което откаже да изпълнява задължителна карантина и то ще бъде глобено с 5000 лв. Сега кое е контактно лице и как се определя такова контактно лице, видяхме, че съвсем не е ясно в изминалите седмици, когато някои роднини се обаждаха и питаха аз под карантина ли съм, не съм ли под карантина и така нататък. Доста неясна формулировка. Друго бих искал да Ви кажа. За да бъдат ефективни едни санкции, трябва, първо, да бъдат устойчиви, тоест да не се променят непрекъснато нагоре – надолу и, второ, да бъдат неизбежни. Не размерът на санкцията е важен, а тяхната неизбежност. Няма нужда непрекъснато да плашим и да обясняваме колко тежки санкции ще въведем. Много по-добре ще ни чуят хората и ще спазват разписанията, когато знаят, че тези разписания са логични, устойчиви и добре обяснени, както и че когато някой наруши, той ще бъде глобен със сигурност и няма да може да се оправи както, за съжаление, се казва по един или друг начин. Въвеждат се и различни дефиниции, които няма да обсъждам, бяха обект на дебати, но са съвсем неперфектни и затвърдяват усещането ни, че в този закон в крайна сметка не можа да се постигне онази яснота и пълнота, която беше всъщност

„Преходни и заключителни разпоредби.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Предложение на народния представител Хамид Хамид: „В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф със следното съдържание:

по жалби срещу заповеди за налагане на финансови санкции до 2000 лева.“ 2. В чл. 76, ал. 5 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, с изключение на постановените по жалби срещу заповеди за налагане на санкции, представляващи финансови неустойки за суми до 2000 лева“. 3. В чл. 76а, ал. 4 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, с изключение на постановените по жалби срещу покани за възстановяване на суми до 2000 лева.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Александрова. Господин Хамид, заповядайте за изказване. ХАМИД Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, в Закона за здравното осигуряване предложеният от мен текст цели да въведе ограничение за касационното обжалване на дела с материален интерес под 2000 лв. То е пряко свързано с хилядите, а може би вече десетки хиляди жалби срещу наложени санкции заради неспазени мерки по време на извънредното положение. Предложението е по аналогия от Данъчнопроцесуалния кодекс, където за физически лица сумата е 700 лв., а за юридически лица – 4500 лв.

се водят дела като първа инстанция Върховния административен съд и касационна инстанция – Върховният административен съд. При хипотеза тези дела да са десетки, а може би и стотици хиляди на година, едва ли ще намерите върховни съдии, които да не гледат едновременно и двете инстанции. В някои случаи се налага да се търсят петчленни състави. Необосновано икономически, финансово е да има касационно обжалване и две инстанции на

което Комисията не подкрепя. Гласували 119 народни представители: за 12, против 35, въздържали се 72. Предложението не е прието. Господин Йорданов, заповядайте за декларация от името на парламентарна група.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

Датата е избрана, защото 12 май е рождената дата на една изумителна жена, спасила стотици животи и променила представата за медицинската грижа – Флорънс Найтингейл. Тя е национална героиня на Англия и една от стоте най-влиятелни личности на всички времена. Често е казвала: „Не забравяйте, че сме дошли на този свят да се учим и да бъдем полезни на околните.“ Тя поставя основите на модерното сестринско дело, организира отряд санитарки и прави истинска революция в обслужването на ранените и болните войници по време на Кримската война. Благодарение на установените от нея стандарти за обслужването на ранените и болните от холера и дизентерия войници, смъртността в лазаретите спада от 42% на 4%. През 1910 г. Флорънс Найтингейл предлага клетва, давана от сестрите, подобна на Хипократовата от лекарите. Медицинските сестри са наши неотменими спътници от раждането до последния ни миг. Неслучайно битува максимата, че сестринските грижи са толкова важни за пациента, колкото и лекарските, а трябва да признаем, в някои случаи и повече. Ние им дължим толкова много! Трябва обаче в същото това време да признаем, че ние сме длъжници за тяхната отдаденост, за неуморния им труд и за грижите, които полагат за нас, за нашите деца, за нашите семейства и близки. Поради това вместо днес 30-хилядната армия на българските медицински сестри да празнува професионалния си празник, те са принудени да организират акция с внасяне на подписка от 11 хил. 806 подписа подкрепа на исканията им за декларацията от 1 март 2019 г., както и за промяна в категорията труд на медицинските специалисти. Уважаеми колеги, ако искаме да сме искрени и отговорни към медицинските сестри и да им покажем нашето уважение, трябва в спешен порядък да удовлетворим техните професионални искания, да им осигурим справедливо заплащане и подобрим условията им на труд. Ние им го дължим, защото искаме те да останат при нас и да са доволни от професията си, а не да търсят реализация в чужбина. Още веднъж, наши ангели в бяло, благодарим Ви за Вашите грижи и всеотдайния труд и честит професионален празник!

текст на вносител. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: § 3 – отпада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §

Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми министри! Комисията отчасти подкрепя моето предложение, защото то е да отпадне само т. 1 на § 3, но да не отпада следващата точка, защото според мен дефиницията на вносителя за еднократно правно действие по смисъла на чл. е доста прецизна и необходима с оглед прилагането на чл. 61 и чл. 63, които преди малко гласувахме и приехме всички. Касае се за еднократно правно действие, което се изразява в действия и бездействия. Обикновено действието – това е задължението, което евентуално евентуално ще присъства в заповедите на министъра на здравеопазването, а бездействието – това е забраната. В този случай аз смятам, че това бездействие може да е в определен срок, то няма как да бъде мигновено, еднократно. Няма пречка бездействието да се изразява в забрана, която да е в някакъв

Заповядайте, госпожо Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Хамид Хамид: „В § 4 се създава нова т. 3, като се променя номерацията на следващите точки от 3 до 15, със следното съдържание: „В чл.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 „Актовете на министъра на здравеопазването по чл. 63 от Закона за здравето влизат в сила от момента на публикуването им на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 2 и 4, по т. 3 е отразено в § 39, 40 и 41 и не го подкрепя по т. 5. т. 5. „5. Създава се нова т. 15: „15. Създава се чл. 26: „Чл. 26 (1) Министерството на туризма предоставя на туроператори, които използват авиокомпании с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България с цел туризъм, държавна субсидия в размер на 6 000 евро за всеки полет, в срок от две години от отмяна на извънредното положение, обявено с този закон. (2) От субсидия по ал. 1 могат да се възползват и туроператори, които ползват услугите на превозвачи с оперативен лиценз, издаден от страна, различна от Република България, при условие че туроператорът докаже липсата на интерес за изпълнение на конкретния полет от страна на авиационните превозвачи с български оперативен лиценз. (3) Редът за доказване на липса на интерес за изпълнение от превозвач с български оперативен лиценз на чартърен полет, обект на този член, се определят с поднормативен акт на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“ Предложение на народния представител Александър Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В § 4 се правят следните изменения и допълнения: а) създава се т. 3а:

частния сектор лица, които в резултат на ограничителните мерки ползват неплатен отпуск, получават месечна субсидия в размер на минималната работна заплата за страната и дължимите осигурителни вноски, чрез Националния осигурителен институт, за всеки месец от периода на извънредното положение, през който са били в неплатен отпуск не по-малко от 15 работни дни. Чл. 27. На самонаетите към 13.03.2020 г. лица, които в резултат на ограничителните мерки през периода на извънредното положение не могат да извършват дейността, за която се самоосигуряват, се предоставят месечни субсидии в размер на минималната работна

искания до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на безлихвени заеми от централния бюджет във връзка с изпълнението на противоепидемичните мерки на територията на страната извън ограниченията по чл. 103, ал. 5 от Закона за публичните финанси. (3) Заемите по ал. 2 се предоставят при условия и ред, определени от министъра на финансите. (4) За заемите по ал. 2 не се прилагат изискванията на чл. 14 и чл. 15 от Закона за общинския дълг. Чл. 29. (1) За 2020 г. в разходите на общините по чл. 62, т. 3 от Закона за местните данъци и такси могат да бъдат включени и разходи за изпълнение на мерки по чл. 63 от Закона за здравето, извършени на територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. (2) Разходите по ал. 1 се осигуряват чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинските съвети начин на определяне и размера на таксата за битови отпадъци. Чл. 30. (1) По време на извънредното положение и до 31 декември 2020 г. натрупаните средства по чл. 60, ал. 1 и и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците могат да се разходват за изпълнение на мерки по чл. 63 от Закона за здравето, както и за други дейности със значение за здравето на човека. (2) Министърът на финансите издава указания относно реда и начина на приложение на ал. 1. (3) В срока по ал. 1 общините не заплащат обезпечения по чл. 60 и отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Събраните постъпления от таксата за битови отпадъци могат да се използват за разходи за изпълнение на необходимите противоепидемични мерки. (4) В срока на ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 60, ал. 6 – 8 и чл. 64, ал. 8 – 10 от Закона за отпадъците. за отпадъците. Чл. 31. (1) До 31 декември 2020 г. трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища може да бъде трансформиран в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на аварийни ремонти на общински пътища

Чл. 32. (1) По време на извънредното положение и до 31 декември 2020 г. временно свободните средства по бюджета на общините могат да се ползват за покриване на финансовия недостиг, формиран от разплащането на разходи и други плащания, включително и такива, които подлежат на възстановяване от държавния бюджет или от сметки на Европейския съюз, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определения им размер, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината. годината. (2) Остатъкът от неусвоени средства от одобрени по бюджетите на общините през 2017-а, 2018-а и 2019 г. допълнителни целеви трансфери и/или трансфери за други целеви разходи към 31 март 2020 г. могат да се разходват за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето по ред и условия, определени от министъра на финансите. (3) По решение на общинския съвет наличните преходни остатъци от средства по чл. 129, ал. 2 от Закона за публичните финанси могат да се разходват за изпълнение на противоепидемичните мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси. Чл. 33. До 31 декември 2020 г. не се налагат запори върху банкови сметки на общини.

– 19, 22, 26 и 27“. - създава се изречение второ: „Разпоредбите на чл. 28 – 33 се прилагат до 31 декември 2020 г.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валери Симеонов, Христиан Митев

или упълномощени от него длъжностни лица издават ваучери за настаняване в категоризирани или регистрирани туристически обекти за не по-малко от седем дни. Ваучерите могат да се използват единствено за вътрешен туризъм по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма, като срокът им на валидност е до 31.12.2021 г. Едно лице има право да получи един ваучер за настаняване. (2) Ваучери се издават на: 1. лица, за които са внесени осигурителни вноски във фонд „Пенсии“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца и получават заплата в размер не по-голям от средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение за месец декември 2019 г. по данни на Националния статистически институт; 2. директор на институция в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на детски и ученически туристически пакети

2 – 100 лева. (4) Ваучерът за настаняване съдържа задължително: 1. номер и дата на издаване; 2. срокът на валидност; 3. име, подпис и печат на издателя, а когато ваучерът е в електронен вид, се изписва само името на издателя. (5) Ваучерът може да се издава като електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и съдържа задължителните реквизити по ал. 3. (6) За получаването на електронния ваучер правоимащото лице е необходимо да потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия. За да са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронния ваучер, издателят създава подходяща защита на файла срещу промени. (7) За да бъдат осребрени ваучерите за настаняване, собствениците трябва да ги представят придружени с копие от регистъра за настанените туристи по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, от което да е видно, че туристът е почивал не по-малко от 7 дни и е използвал ваучер за настаняване. Министърът на туризма или упълномощени длъжностни лица осребряват ваучерите на собствениците на категоризирани или регистрирани туристически обекти в седемдневен срок. (8) Условията и редът за издаването, ползването и осребряването на ваучерите за настаняване се извършват с наредба, издадена от министъра на туризма.“

общинските съвети могат да приемат решения за намаляване на размера на туристическия данък или за нулева ставка на същия.“ 4. Създава се нова т. 14в: „14в. Създава се нов чл. 28: Чл. 28. При всички безвъзмездни финансови схеми за подпомагане на бизнеса с предимство се ползват от допълнителните разпоредби на Закона за туризма.“ 6. В т. 15 се създават нови букви „и“ ,,и) Създава се нов параграф: „§ ... Министърът на туризма издава наредбата по чл. 27, ал. 6 в едномесечен срок от влизане в сила на този закон, к) Създава се нов параграф: § ... Издаването на ваучерите за настаняване по чл. 27, ал. 1 започва от датата на влизането в сила на наредбата по чл. 27, ал. 6.“

„Чл. 26. Лицата, чиято дейност е преустановена или ограничена в резултат на мерките за предотвратяване и/или ограничаване на разпространението на COVID-19 на територията на страната, предвидени в административен или нормативен акт, внасят осигурителните вноски, дължими за периода от 13 март 2020 г. до изтичането на три месеца след отмяната на извънредното положение, в срок до 31.12.2020 г. Чл. 27. Лицата, чиято дейност е преустановена или ограничена в резултат на мерките за предотвратяване и/или ограничаване на разпространението на COVID-19 на територията на страната, предвидени в административен или нормативен акт, внасят данък добавена стойност, дължим за периода от 13 март 2020 г. до изтичането на три месеца след отмяната на извънредното положение, в срок до 31.12.2020 г. Чл. 28. Лицата, чиято дейност е преустановена или ограничена в резултат на мерките за предотвратяване и/или ограничаване на разпространението на CОVID-19 на територията на страната, предвидени в административен или нормативен акт, заплащат дължимите за 2020 г.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 13. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 12: „§ 12. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание и 38 от 2020 г.), се правят следните изменения и допълнения: 1. В наименованието на закона накрая се добавя „и за преодоляване на последиците“. 2. В чл. 1 накрая се добавя „и за преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение“. 3. В чл. 5: а) алинея 1 се изменя така: „(1)

б) в ал. 2 в началото се добавя „По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна“ и се създава изречение второ: „Не се налагат запори на банкови сметки на общини два месеца след отмяната на извънредното положение.“; в) в ал. 4 думите „Ограничават се“ се заменят с „До отмяната на извънредното положение

предоставени от финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, с изключение на дъщерните дружества на банките, включително когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение.“ 5. В чл. 6а навсякъде думите „До отмяната на извънредното положение“ се заменят с „По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.“. 6. Член 6б се изменя така: „Чл. 6б. 6б. (1) По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно да издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели.“ 7. В чл. 11 думите „до отмяната на извънредното положение“ се заменят с „по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна“. 8. Член 12 се изменя така: „Чл. 12. (1) Изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2, ал. 4 от Закона за социалното подпомагане не се прилагат до 30 септември 2020 г. По преценка на кметовете на общини, при доказана необходимост, се прилага разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 1 от Закона за социално подпомагане в частта относно полагане на общественополезен труд само за осъществяване на дезинфекция при спазване на съответните здравно-хигиенни изисквания. (2) Изискванията за получаване на месечни семейни помощи по чл. 7, ал. 1, т. 2 – 5, чл. 8, ал. 1, т. 4 и чл. 8е, ал. 1, т. 3 – 6 от Закона за семейни помощи за деца не се прилагат до 30 Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл. 7 и чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода

от Закона за семейни помощи за деца, които изтичат след 1 март 2020 г., се удължават служебно до 31 декември 2020 г. (5) Срокът на задължението за уведомяване при промяна на обстоятелствата по чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода от 1 март 2020 г. до 31 май 2020 г., се удължава служебно до 30 юни 2020 г., освен когато промяната на обстоятелствата води до отпадане на правото на съответната помощ. (6) Сроковете на валидност на издадените заповеди за настаняване в специализирани институции и социални услуги в общността в общността от резидентен тип, делегирани от държавата дейности и местни дейности, които изтичат след 1 март 2020 г., се удължават служебно до 31 декември 2020 г. (7) До 31 август 2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и кметовете на общини нямат право поради липса на потребители да закриват или да намаляват капацитета на социални услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, с изключение на специализираните институции за деца. (8) Такси Такси за ползване на социалните услуги Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за временно настаняване, звено „Майка и бебе“ и Дневен център, включително и при седмична услуга, когато са делегирани от държавата дейности, не се заплащат от лицата за периода от 13 март 2020 г. до 31 август 2020 г.“ 9. г.“ 9. В чл. 13: а) в ал. 1 в текста преди т. 1 в началото се добавя „По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна“; б) създава се нова ал. 2: „(2) Разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат два месеца след отмяната на извънредното положение и за транспортните услуги в случаите по ал. 1, т. 1 и 2.“; в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „срока на действие на извънредното положение“ се заменят с „два месеца след отмяната на извънредното положение“. 10. В чл. 15а думите „До отмяната на извънредното положение“ се заменят с „По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна“, а след думите „извънредно положение“ се добавя „и два месеца след неговата отмяна“. 11. В чл. 16, ал. 1 думите „До отмяната на извънредното положение“ се заменят с „По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна“, а накрая се добавя „с цел осигуряване на достатъчни количества лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на населението на Република България“. 12. В чл. 16а, ал. 1 думите „До отмяната на извънредното положение“ се заменят с „До 31 декември

обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, както и подкрепата за личностно развитие, се осъществяват доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Обучението включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.“; б) създават се нови ал. 2 – 4: „(2) След отмяната на извънредното положение присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование се допуска за осъществяване на неотложни дейности по приключването на учебната 2019/2020 г. и и за подготовката на учебна 2020/2021 г., ако е невъзможно тези дейности да се осъществят от разстояние в електронна среда и/или се налага реалното присъствие в училище. (3) След отмяната на извънредното положение груповото присъствие на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование извън случаите по ал. ал. 2 се допуска след уведомяване на министъра на образованието и науката. (4) В случаите по ал. 2 и 3 директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на предписаните мерки от министъра на здравеопазването, като не допуска струпване на деца, ученици или на техни родители, а присъствието на малолетни и непълнолетни ученици става само след съгласие на техните родители.“;

управляващия орган може да прекрати процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици.“; в) досегашната ал. 8 става ал. 9. 16. В чл. 25 думите „не по-късно от един месец“ се заменят с

на извънредното положение“ се заменят с „До 31 октомври 2020 г.“; и) в § 49в думите „до отмяната на извънредното положение“ се заменят с „по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна“; к) създават се § 51а и 51б: 51б: „§ 51а. Разпоредбите на чл. 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 21 и 22 се прилагат по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. § 51б. Държавните и местните органи в рамките на своята компетентност дават разяснения по прилагането на закона, които обявяват публично.“; л) в § 52 думите „и се прилага до отмяна на извънредното положение“ се заличават.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Александрова. Колеги, имате думата за изказване. Господин Цонев, заповядайте.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. По този параграф четвърти, който е изключително дълъг и разнороден, с много предложения в различни посоки, искам да Ви акцентирам върху едно от тези предложения, а именно а именно на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Намира се на 27-ма страница в Доклада

Тук се предлага Министерството на туризма да предоставя субсидия за изпълнение на чартърни полети до България – чартърни полети, разбира се, които превозват туристи, чуждестранни туристи за българските туристически комплекси, българските туристически обекти. Искам да акцентирам върху това предложение, защото парламентарната група на ДПС ще го подкрепи. В тази връзка, първо, правя процедурно предложение, госпожо Председател, да се гласуват отделно предложенията, направени от народния представител Искрен Веселинов, тъй като точно това предложение не е подкрепено от Комисията,

Уважаеми колеги, действително един от най-засегнатите сектори е туризмът – това е извън всякакво съмнение, не е само така у нас, а и във всички туристически дестинации, дори има съмнение дали изобщо ще има туристически сезон. Но да се надяваме, че поне във втората му половина той ще се осъществи. Наблюдавам с интерес през последния месец опитите да се намери инструмент за подкрепа на туризма и така леко съм учуден, тъй като най-сериозният инструмент за подкрепа на туризма е този. И ще Ви кажа защо. Първо, това е инструмент, който вече се използва в туристическите дестинации, които са конкурентни на българския туризъм – имам предвид туризма в Турция и в Гърция. Това са две туристически дестинации, които освен че географски са до нас, те са и в по-голямата си част – с изключение на някои високи сегменти от гръцкия и от турския туризъм, са долу-горе на нашето ценово Така че това е конкуренцията, с която трябва да се съобразяваме. Турция от години субсидира чартърните полети. Разбира се, тя не е страна – член на Европейския съюз, и може да си позволи такава държавна помощ. Обаче сега мерките, които се характеризират като държавна помощ, са доста по-гъвкави. Искам да Ви кажа, че Гърция вече се възползва от гъвкавостта на тези мерки и от този сезон ще субсидира трансферите за туристи до Гърция. Така че ние сме задължени да подкрепим тази мярка. Още повече че тя има много по-всеобхватен икономически ефект, отколкото подкрепа само и директно за туризма. Първо, тя ще подкрепи пет български чартърни авиокомпании – толкова имаме в България, лицензирани в България. Както знаете, вторият може би най-засегнат сектор, е авиотранспортът. Самолетите са буквално приземени в цял свят. Има нужда българският чартърен авиопревоз да бъде подкрепен. Така че тук с един куршум се удрят, буквално казано на народен език, два заека – подкрепя се и туризмът, подкрепя се и авиосекторът. Но има мултиплициращ ефект и относно другите засегнати сектори – например ресторантьорството. Повече туристи означава ресторантьорският бранш и всички останали, свързани с туризма, да бъдат директно подпомогнати. Така че предлагам, уважаеми колеги, да осмислим – обръщам се към управляващото мнозинство, и да подкрепим това предложение на колегата Искрен Веселинов, защото то наистина е разумно и това е практика вече, както видяхме, в много високоразвити туристически държави. Онова обаче, което аз искам да направя като редакционно предложение, в ал. 1

Това не е много точно, защото в много от чартърните полети, когато има свободни седалки, се качват и граждани, които използват това за превоз не с туристическа цел. Така че да се субсидира целият полет, не е особено коректно. Затова ще използваме друг похват, похват, а той се използва именно в държавите, за които казах – субсидира се всяка седалка, която се използва да се превозват туристи.

„Министерството на туризма предоставя на туроператори, които използват авиокомпании с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България с цел туризъм, държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет, изпълнен с български авиопревозвачи. Субсидията се отпуска само за полети със самолети с капацитет от не по-малко от 100 места.“

Реплики? Не виждам. Изказване? Господин Ангелов. После господин Проданов, господин Божанков. Госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Министър! Това наше предложение – на Искрен Веселинов и група народни представители, е направено за подкрепа

да подкрепим и българския авиационен бизнес, да подкрепим и българския туристически бизнес. Така че предложението, което направихме – за всеки от тези чартърни субсидията да е 6 хил. евро, сме съгласни и с редакцията, която господин Цонев предложи – да бъде 35 евро на седалка, и то на човек, който реално ползва туристическа, а не друга радваме се, че и политическото ръководство на ГЕРБ, и премиерът подкрепиха това наше предложение. То е факт – днес беше обявено пред медиите, както и други наши предложения, свързани с ДДС то на туристическите услуги и ресторантьорството. Така че

Много сложно се получава, защото това е неподкрепено предложение, което го няма в основния текст. Господин Цонев прави промяна в текст, който не е подкрепен. Ще го подложа на гласуване. Той е неподкрепен и ще го гласуваме отделно. Заповядайте, господин Проданов, за изказване. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, колеги народни представители! Ще взема отношение във връзка с предложенията за мерките в туризма. Първо, относно удължаването на срока, за да могат туроператорите в срок до една година да възстановят сумите, които са получили от своите клиенти. Накратко какъв е проблемът – за колегите, които не са в темата? Вследствие на извънредната ситуация, която дойде внезапно, туроператорите изпаднаха в много деликатна ситуация. Какво имам предвид? Туроператорите бяха получили предплащания за екскурзии от свои клиенти. В същото време, когато изпаднаха в невъзможност да осъществят тези екскурзии, голяма част от клиентите им започнаха да изискват тези средства, които са предплатили за екскурзиите си, да им бъдат възстановени. В същото време обаче туроператорите, когато са получили тези средства, от своя страна са направили плащания до чуждите хотели, авиокомпании и така нататък. Фактически парите, които са получили от потребителите, не се намират в самите туроператори, защото, както казах, те са предплатили резервацията за почивката на своите клиенти и реално в тази ситуация ситуация нямат ресурс, с който да могат да им ги възстановят. Според изчисленията на туроператорите става въпрос за около 250 млн. лв., което е една доста сериозна сума. Голяма част от клиентите са съгласни да получат ваучери, за да се отложи тази почивка за по-късен период, когато отмине извънредната ситуация, но има и такива, които не са съгласни с това.

от клиентите да не получат парите, които са предплатили за своите екскурзии. Така че от тази гледна точка парламентарната група на БСП подкрепя това предложение. Само че ние сме законодателен орган и винаги трябва да правим максимални усилия, така че да защитим интереса на всички засегнати страни. С това предложение ние безспорно подкрепяме туроператорите, но в същото време трябва да помислим и за потребителите, които в известна степен са притеснени примерно от фалит на туроператор и той да не може да получи своите пари. Точно поради тази причина, госпожо Министър, призоваваме и Вас да се помисли за някакъв фонд, нещо като гаранционен фонд, който да се поеме от държавата. Вие сте хората, които знаете какво е финансовото състояние и какви са финансовите възможности, така че да има гаранционен фонд, който да гарантира на потребителите, че те все пак ще получат тези свои пари, дори ако, не дай си боже, някой туроператор фалира. Мога да Ви подскажа откъде да се намерят тези пари, които да не са допълнителни. Миналата година гласувахме едни 15 милиона, Министерския съвет, които бяха за допълнителна реклама в туризма. Има 5 милиона, които са заложени за участие на Министерството на туризма в международни туристически изложения, които поради обстановката не могат да бъдат осъществени. Ето Ви една сума от 20 милиона, които са гласувани в тазгодишния бюджет и могат да бъдат използвани във връзка с един такъв гаранционен фонд, така че да са спокойни и туроператорите, и техните клиенти. Относно издаването на ваучери. Знаете, колеги, ако не знаете, ще Ви напомня – три последователни години, когато приемаме държавния бюджет, от парламентарната група на БСП сме предлагали ваучери за туризма. Така че ние като последователна парламентарна група, независимо че това е Ваше предложение, ще го подкрепим, защото смятаме, че то наистина е полезно и помага за развитието на българския туризъм. Относно предложенията за промените в Закона за Черноморското крайбрежие и намаляване на половина на концесионните такси на концесионерите или на наемателите на морски плажове тази година. Ние подкрепяме това предложение, защото такава е била нашата последователна позиция в годините, само че държим тук да се запише следното, тъй като досега концесионните такси се разпределят по следния начин 50% за местната община, 10% за областния управител и 40% за държавата, ние искаме тези 50%, които ще бъдат приспаднати от таксите на концесионерите, да са за сметка на държавата и областния управител, а тези 50%, които остават, да си останат за общините. В морските – малките общини, горе-долу 1/3 от собствените им приходи се генерират от тези концесионни такси, така че те много разчитат на тях и ние не бива да оставяме за тяхна сметка да се плащат тези 50%, които, евентуално, можем да намалим в концесионните такси за тази година. две изречения. Относно предложението общинските съвети да вземат решения за намаляване и премахване на туристически такси – това е абсолютно същото, което казах, че не трябва да е за сметка на общините.

тук ние не целим да докараме в България самолети, ние целим да докараме туристи. Поради тази причина субсидията трябва да бъде на седалка или на турист,

предложение. Прилага се в Турция, в Сърбия дълги години, което на нас като член на Европейския съюз не ни беше възможно. Това беше нелоялна конкуренция и сега задължително трябва да се възползваме от тази мярка. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Бих искал да направя едно допълнение, тъй като има алтернатива. Действително българската държава трябва да подкрепи бизнеса и развитието на туризма, но влезте, колеги, да видите немската държава какво прави. Подкрепяйки Луфтханза, немската държава е взела решение и в момента води преговори да дава пари на Луфтханза срещу акции, и немската държава става собственик на част от акциите на Луфтханза. За в бъдеще тези акции ще носят на бюджета приходи или когато се стабилизира компанията, както са правили в други случаи, те могат да продадат акциите обратно на пазара. Така че тук има алтернатива, която не е обсъждана, госпожо Председател, тъй като тези текстове бяха обсъждани само в Правна комисия. Ако бяха дошли и в Бюджетната и в Икономическа комисия, където им е мястото, тогава можехме да предложим и други алтернативни решения. А не мисля, че немското правителство е по-наивно от българското. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гечев. Само да припомня, че работим по Решение за работата на Народното събрание в условия на извънредно положение и разпределяме законите само в една комисия – така е възприето до утре, когато изтича извънредното положение. Господин Проданов, дуплика ще направите ли? България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаеми професор Гечев, това, което казахте Вие, наистина е един сериозен политически разговор. Ние от БСП не един и два пъти сме повтаряли нашето разбиране за това, че ролята на държавата трябва да е особено силна, особено в такива кризисни ситуации, но съм песимист. В тази политическа конфигурация – на сегашното Народно събрание, този разговор е невъзможен или по-скоро е невъзможно постигане на политическо съгласие в тази връзка. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Проданов.